Hvala vam lijepa.

Hvala lijepa, time zaključujem raspravu, o ovoj točci ćemo glasat kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Konačni prijedlog Zakona izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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 Hvala lijepa. Poštovane dame i gospodo, potpredsjedniče Sabora. Ovim izmjenama Zakona o gradnji po hitnom postupku u pravni poredak naše države uvodi se izmjena Direktive o energetskim svojstvima zgrada i o energetskoj učinkovitosti. I s obzirom da je Direktiva promijenjena 2018. godine ovaj, trenutnu varijantu zakona je potrebno također promijeniti. Naglasak je na energetsku obnovu zgrada, energetski učinkovitije građenje u našoj državi jer je cijela Europa prepoznala da zgrade troše preko 40% sveukupne utrošene energije. Cilj je da se Europa i sve njene članice naprave manje energetski ovisnom ali i da se energija bolje distribuira odnosno da se manje troši u zgradama a da ostaje više na izboru na izboru odnosno na raspolaganju za proizvodnju i za industriju. Iz tog razloga se donose i ove izmjene zakona u 12 bitnih elemenata. Tako se npr. utvrđuje obveza donošenja dugoročne Strategije obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine. Utvrđuje se obveza donošenja programa energetske obnove zgrada, programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima te programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine. Detaljnije se i posebno novi pojmovi se uvode i definiraju kao npr. dubinska obnova, energetska obnova zgrade, značajna obnova zgrada, gotovo nulte energije, tehnički sustav zgrade, ugovor o energetskom učinku i Uvode se odredbe vezane za standard gradnje zgrada gotovo nulte energije s obzirom da će od slijedeće godine sve nove zgrade biti građene upravo na takav način. Definiraju se standardi za nove zgrade glede alternativnih sredstava opskrbe energijom te također za visoko učinkovite alternativne sustave opskrbe energijom. Nadalje se zahtjeva vezano za postavljanje uređaja za samoregulaciju i zahtjeve za sustave automatizacije i upravljanje zgradama. Slijedeće je što se promiče je elektromobilnost te se uspostavljaju standardi infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama. Postavljaju se redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama. Određuje se obveza stavljanja barem agregiranih anonimnih podatka iz baze podataka energetskih certifikata na raspolaganje u statističke i istraživačke svrhe i svakako vlasniku zgrade. Smanjuje se broj obveza i opseg dokumentacije osobama koje podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrade. Usklađuju se uvjeti propisani za izdavanje ovlaštenja i rad osoba ovlaštenih za certificiranje i osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata. Stranim revidentima iz europskog gospodarskog prostora će se omogućiti prekogranično obavljanje poslova kontrole projekata u skladu sa drugom direktivom koja se odnosi na slobodan promet roba i usluga i omogućava se dokazivanje pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole za nekretnine kojima upravlja Ministarstvo državne imovine u skladu sa Člankom 71. Zakona o upravljanju državnom imovinom kako bi se izbjegle dosadašnje problematike u tom dijelu. Što se tiče energetske učinkovitosti i pojačanja uvjeta za nove zgrade i nove građevine u našoj državi treba napomenuti da je od 2015. godine do danas objavljeno 5 javnih poziva za energetsku obnovu zgradu koju je provodilo Ministarstvo graditeljstva kao posredničko tijelo druge razine i na taj način je osigurano povlačenje 311 miliona EUR-a bespovratnih sredstava upravo za energetsku obnovu zgrada. TO je otprilike preko 2 milijarde kuna bespovratnih sredstava, a koje su direktno povezane sa investicijskim ciklusom, investicijskim valom od 5 milijardi kuna u graditeljstvu samo na energetskoj obnovi zgrada. Preneseno to predstavlja 1.400 škola, bolnica, vrtića i više stambenih zgrada koje su dovršene ili pri dovršetku. 16.000 stanova u višestambenim zgradama je već obnovljeno i troši manje energije. Još plastičnije kako bi se pojasnile ove pojačane odredbe može pokazati na primjeru bolnice u Splitu, bolnice Križine koje se sastoje od 7 građevina starosti iz '57. godine koje su trošile na godišnjoj razini oko 11,5 miliona kuna za energente i potrošnju vode, a što se sada svodi na otprilike 6 milijuna kuna godišnje. preko 5 miliona kuna godišnje su uštede koje su ovoga direktna posljedica energetske obnove. S druge strane takve, takva energetska obnova ne samo da je korisna zbog uštede energije koju će i svi korisnici kako privatni, tako i javni osjećati u svojim budžetima nego se radi ovdje i o pojačanom intenzitetu građevinskih radova, intenzitetu proizvodnje za građevinsku industriju i u konačnici kvalitetnijem boravku ljudi u takvom prostoru, nevezano da li su to javni prostori ili su to privatni prostori. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja zajedno sa Ministarstvom regionalnoga razvitka kao posredničkog tijela prve razine i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost upravo je pripremilo i slijedeće pozive u slijedećoj godini za energetsku obnovu zgrada i to slijede višestambene zgrade, a iza toga odmah će krenuti negdje krajem prvog kvartala i energetska obnova i javni pozivi za obiteljske kuće, sve u cilju uštede, sve u cilju ovog europskog smjera koji će se i dalje intenzivno podupirati europskim sredstvima.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

evo tajnik je naglasio da ovim izmjenama Zakona o gradnji se dotiču određenih organizacijskih stvari, gospodarenja zgradama, ovlaštenja za certifikate energetske učinkovitosti, međutim u RH trebaju temeljitije izmjene o gradnji, a poglavito po pitanju ja sam to često govorio zbog toga što se određeni, što se evo primjer teleoperateri u RH ne ponašaju kao u svojim državama pa bazne stanice postavljaju gdje im god padne napamet. Građani naši imaju ogromne probleme zbog nepoštivanja, zbog nepoštivanja prostornih planova jedinica lokalne samouprave i to je jedan od velikih problema. Znači sve ovo šta vi govorite, energetska učinkovitost, sve što govorite u biti u jednom trenutku moramo razmisliti da li je dobro da se teleoperateri u RH ponašaju onako kako se ne ponašaju u svojim državama i tako nanose velike štete građanima RH, nagrđuju naš prostor, a uz to ovaj imaju najveću dobit u RH. HT koji HT koji je u vlasništvu Deutsche telekoma u RH ima 42% dobiti il maže dok u ostalim državama negdje ispod ili oko 20%. To je uređeno i van EU, ako mi se pozivamo na jednakopravnost to nije moguće da će se dogodit u drugim državama EU, jedino u RH da se bazne stanice il antenski stupovi postavljaju gdje im god padne napamet. I ne samo to nego imamo primjer u mom kraju da već dvije godine imamo onako borbe 4-5 godina oko postavljanja bazne stanice gdje je preko noći na selu Radošići kod Sinja čovjeku uz kuću koji je povratnik iz Australije Nikola Crnac se znači godinama već bori protiv bazne stanice koja mu je postavljena uz prozor, sav svoj kapital koji je zaradio u Australiji, sav svoj kapital koji je zaradio na nedovršenoj kući osvanula bazna stanica uz prozor njegovih unuka. Trajala je dugo borba, prosvjedi, policija je bila upotrebljavana, naravno policajci su radili svoj posao, ali i protiv nas kad smo prosvjedovali. inspekcija, građevinska inspekcija je rekla da je nelegalno postavljena bazna stanica, ali 2.g. imamo rješenje, al ta bazna stanica stoji još na toj kući. Šta nama preostaje? Da uzmemo brusilicu i da je srušimo jel ugrožava zdravlje od čovjeka, ko garantira, ako je zdravstvenska, zdravstvena organizacija 2013. rekla da je mogući uzročnik tumora zračenje, elektromagnetsko zračenje. Zbog čega je tome čovjeku nametnuto zračenje? Zbog čega je on kontaminiran, ne svojom voljom, ne svojom voljom i ne uz suglasnost susjeda? U nas kad nešto radite u zgradama, morate balkon malo zagradit, ovo, ono, morate pitat suglasnost svog susjeda, al ovdje ne, ovdje se isključivo pogoduje tele operaterima, isključivo. Zašto? Jel imaju preveliku moć, dinastija Mišetić ima preveliku moć i premijer jednostavno nema snage da se tele operateri ponašaju kako se triba ponašati. Ja ne tražim s ovim svojim govorom ono šta govori da se zabrani razvoj u RH, da će to vratiti RH u kameno doba, ne, samo da se tele operateri ponašaju kao u državama odakle dolazi. Jel to minimum? Ako smo mi članovi EU, a to je regulirano u Srbiji, u Crnoj Gori, u državama koje nisu, nama susjednim, koje nisu u EU, ali interesi su očito takvi, tele operateri su jaki oglašivači, imaju prevelik utjecaj na politiku priko obitelji, rekao sam i kasta određenih i to je tako. Međutim, zbog čega taj čovjek iz Australije, zašto naš narod je izložen takvoj agresiji? Zbog čega je izložen? Pa nije valjda da vam oni plaćaju kampanje u svom lobiranju? Prema tome, sve ove izmjene tajniče, spominjete splitsku bolnicu, spominjete, da spominjete splitsku bolnicu gdje mene jutros, rekao sam, čovjek zove, čovjek da mu je dite bolesno i da 18.g. ima i da za magnetnu rezonancu naručilo ga je za godinu i po dana, dok tele operateri u RH postavljaju bazne stanice na bolnice, domove zdravlja, škole, vrtiće, bez grižnje savjesti. U mome Sinju su sad stavili na dimnjak bivše pekare, dosad je u Sinju najveća zgrada bila zvonik, crkveni zvonik Čudotvorne gospe sinjske, samostan, najveća crkva znači, a sada je taj dimnjak, zbog čega? Jel toliko je baznih stanica stavljeno na taj dimnjak, a u samoj blizini škole, protivno GUP-u jer GUP kaže imam svoja ograničenja u metrima koliko mora bit udaljena, neke županije to riješe na ovaj, na onaj način, međutim ima nekakvo ograničenje da mora biti 50 metara udaljeno od građevinske zone il izgrađenih, već izgrađenih objekata, ovde je točno uz kuće ljudima metilo i sada imamo taj morbidni dimnjak koji je nekada bila pekara, sad na toj pekari, došao je čovjek, kupio tu pekaru i lipo natiskao te bazne stanice uz protivljenje ljudi, građanske inicijative, peticije, mlada obitelj je napravila blizu kuću, ima djecu, sad dvoje oće ić, iselit otole, mislim oće li opće ostat u RH živit, pa zašto to radimo, zašto nam dozvoljavamo da nam krše prostorne planove tele operateri ako to ne smiju radit u svojim državama. Već ako smo privatizirana naša infrastruktura koju su naši ljudi plaćali, naši očevi i vi stariji, ako smo im dozvolili da privatiziraju našu infrastrukturu, žilu kucavicu, naše veze, infrastrukturu tele, telefonsku, dali smo im to u ruke što ide priko naše, iz naše zemlje, naših djedova il naše imovine vlastite ili javni površina, sve šta je naše, nemaju nikakvu obavezu, niti plaćaju pravo služnosti, niti bilo šta plaćaju i naravno da imamo problem, naravno da nemamo dovoljno sredstava za liječnike jel najveća dobit je tele operatera u RH jel Angela Merkel očito ima prevelik utjecaj i ona štiti svoje nacionalne interese i ona je preuzela, naravno da suradnja, suradnja našega premijera sa Andrejom Plenkovićem i Andreju Plenkoviću najbitnija suradnja sa Angelom Merkel i do čega smo se mi sad doveli? Gospodo, do čega smo se doveli? Doveli smo se da najveću dobit ima tele operater koji ne ulaže u RH, ne, sad se poziva na nekakvu PG mrežu koja je zabranjena al tako, o tom, to je druga tema, al ovdje govorim isključivo o nepoštivanju, nejednakosti u RH kao u drugim državama EU. Mene čovjek sinoć zove, čovjek koji je doselio iz Australije, više čovjek nikome ne viruje, cijeli svoj, Nikola Crnac evo imenujem ga imenom i prezimenom, cijeli svoj život je radio, čovjek je porijeklom iz druge druge domovine Hrvata, iz Bosne, doselio je u moj grad, ja sam ponosan na toga čovjeka, privređuje, ima unuke, živi. Zamislite koje je to razočarenje u tome čovjeku kad je to doživio, koje razočarenje, sav svoj kapital je uložio ovdje, prosvjedovao, vezao se lancima, tada i ja kao obični čovjek sam dao potporu kao vijećnik gradski. Dvi godine imamo uvaženi tajniče, dvi godine, građanska inspekcija je ova građevinska inspekcija je rekla da je nelegalno postavljeno, još uvijek stoje bazne stanice na Radošiću. Zbog čega? Zbog čega se krše propisi? Zbog čega se taj tele operater ne ponaša kao u svojoj državi odakle je došao? Dal se tako ponašaju u Švedskoj, Njemačkoj, Austriji, bilo kojoj drugoj državi? Ne ponašaju se tako i to je ogroman problem. Imamo žarišta evo čak je u Varaždinu gdje je HDZ održao tribinu protiv baznih stanica. I ja kada sam dao zakon izmjene Zakona o gradnji da bazne stanice se moraju postavljati uz građevinsku dozvolu HDZ je glasao protiv. Pa moramo jednom urediti, samo tribamo tražiti da se teleoperateri u Hrvatskoj ponašaju onako kako se ponašaju u u drugim državama. Ja znam da je teško govoriti protiv teleoperatera jel su oni moćni, utjecajni, oglašivači medija, ali tražimo da hrvatski narod bude jednakopravan u EU po pitanju funkcioniranja teleoperatera.

ljudi moji bolnice, ja sam bio nedavno susjeda mi je nastradala, krevet na kojem leži u Splitskoj bolnici drugoj po značaju, pukla je noga i stavili su umjesto noge stolicu. Zašto? Jel vi nećete prihvatiti da se u te bolnice ulaže, ali ćete prihvatiti da se ulože milijuni za najmodernija auta. Pa kupite ih osobno, ja sam osobno kupio na kredit vozilo i vozam ga. I ponavljam djeca, mene roditelji zovu, zašto mene zovu, jel misle da sam ja političar pa mogu riješiti. I svak voli svoje dijete i svak želi da mu se dijete … magnetna rezonanca ako ima zloćudnu bolest što prije, ali naručiti dijete za godinu i po dana na magnetnu rezonancu od 18 godina. Zašto? Zato što se ne uplaćuju teleoperateri ono što tribaju da im triba građevinska dozvola. Ima brda po Dalmaciji imaju oni di postaviti bazne stanice, ali moraju probijati putove, moraju ulagati u infrastrukturu, ne žele oni nego je lakše naći nekoga praznu staru kuću tu staviti ili naći nekoga u zgradi i postaviti kako postavlja. Evo pogledajte samo po Zagrebu na koliko mjesta ljudi prosvjeduju zbog toga što se ne poštiva, čak ni GUP Zagreba se ne poštiva. Pa zašto smo to dozvolili uvaženi tajniče? A organizacijski dijelovi, sada vi govorite ovdje gospodarenje zgradama, sve je to bitno, ali zašto se pogoduje teleoperaterima moje je ključno pitanje? Zašto se pogoduje, zašto ljudi prosvjeduju, zašto su ljudi frustrirani? Zašto mene sinoć čovjek zove Nikola Crnac povratnik iz Australije zašto me zove razočaran skroz u sve, a bio je najsretniji kada se vratio u Hrvatsku iz Australije nakon svoga radnoga vijeka? Zašto? Zašto to dozvoljavate? Tko ima pravo to činiti narodu hrvatskom, tko to ima pravo? Ja nemam niti ću, niti sam se vinča za ovu stolicu. Ja se moram vratiti u svoj Sinj jel nema nigdi drugo ništa nego u svom Sinju, nema. I takav sam kakav sam. Ali zašto ne uredimo da naše zakone da se ponašaju i teleoperateri onako kako se tribaju ponašati. Pa nije ovo njihova očevina i didovina od teleoperatera. Ako vam daju malo za kampanju, ako su nam kupili infrastrukturu, znači da ne bi ispalo da je ovdje SDP u pravu da ja napadam samo HDZ. Ne, telekomunikacije je počeo privatizirati točno HDZ, a završio je to je istina da ne bilo sada da ja napadam samo, ne dapače. Dapače, dali smo im u ruke našu infrastrukturu i ne plaćaju pravo služnosti. Pa tražio sam i to zakonom molio sam vas neka plaćaju pravo služnosti privatnim i fizičkim osobama … njihovo vlasništvo, domovima zdravlja gdje domova zdravlja, lokalnim samoupravama gdje lokalnih samouprava, međutim to je evo HAKOM meni odgovara i glavni inspektor ja ga pitam Andrija Mikulić, ja ga pitam zbog čega je bazna stanica postavljena protivno GUP-u grada Sinja na dimnjak bivše pekare. On meni odgovara da je Ministarstvo zdravlja je mirilo zračenje. Ne pitam te o zračenju nego te pitam Andrija Mikulić sada sam opet posla, tri miseca mi nije odgovorio, koga ja sada triba sada kao saborski zastupnik? Pučkog pravobranitelja? Koga trebam ja zvati da mi se odgovori? Odgovorio je, kakvo Ministarstvo zdravlja moj Andrija Mikuliću. Ne smiš jel morate bit i slušati dinastiju Mišetić. Ja tražim vas tajniče odgovor, zbog čega se ne ispoštva evo na Radošću imamo odluku građevinske inspekcije dvije godine u 2. mjesecu će biti da je postavljena bazna stanica nezakonito. Dvi godine uz dopise. I naravno da su ljudi razočarani u RH. Pa kakva je to poruka našim ljudima kada čovjek ode u Australiju koji je cili život radio u Australiji hoće se vratiti ovdje. Čovjeku pod prozor metilo tri metra baznu stanicu tačno u prozor mu tuče i još se sakrilo neki lažni dimnjak ono da lipo izgleda. Pa jel to uređena država? Može li se to dogoditi u Australiji? Ne može. Zašto nije bazna stanica na Radošću i na drugim mjestima odmaknuta da imamo čak od građevinske inspekcije da je nelegalna nakon pritisaka. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći Klub zastupnika je HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite.

Poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Klub zastupnika HDZ-a podržat će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji. Moram reći da je ove godine već drugi puta da u Hrvatskom saboru pristupamo izmjenama Zakona o gradnji. Prvi puta smo čini mi se u travnju ili u svibnju usvojili izmjenu zakona, a sada ovom ovom izmjenom zakona praktično usklađujemo sa Europskom direktivom iz 2018. godine, dakle od 11. prosinca prošle godine. onoj izmjeni koju smo provodili ovdje u Saboru u svibnju govorili smo o pojednostavljenju i skraćivanju procedura prilikom ishođenja akata za građenje kako bismo pojednostavnili, ubrzali njihovo ishođenje s jedne strane, ali i kako bismo na listi, na listi konkurentnosti hrvatskog gospodarstva Doing business ljestvici podigli, podigli RH, pa ćemo vidjeti kako ćemo prilikom prvog idućeg istraživanja i očitovanja doista vidjeti koliko je u tom smislu skraćivanje procedura i pojednostavljenje procedura pospješilo ne konkurentnost hrvatskog gospodarstva odnosno brzinu ishođenja i jednostavnost ishođenja građevinske dozvole. S druge strane smo definirali tada i razvrstavanje građevina u 3 skupine koje smo izmijenili, zatim smo uveli mogućnost digitalnog dostavljanja i izradi, dostavljanja projekata, omogućili smo projektantu da umjesto investitora prikuplja suglasnosti, tako da je tim zakonom, tim izmjenama zakona doista se nastojalo pojednostavniti, olakšati investitorima procedure ishođenja građevinskih dozvola i lokacijskih dozvola. Ono što je ovim zakonom važno dakle tj. usklađivanje sa Direktivom Europskog parlamenta i vijeća od prošle godine, a koji se odnosi na obvezu donošenja dugoročne strategije obnove za tj. obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda zgrada koji je energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050.g. Ta obveza donošenja strategije već je nastupila donošenjem zakona od prije 5.g. i sukladno tom odredbi zakona iste godine je ministarstvo u dva navrata donijelo, kasnije i i uskladilo Direktivu, čini mi se ove godine, ali sada izmjenom zakona i uvođenje u naše zakonodavstvo Direktive ove odnosno uredbe iz prošle godine moramo pristupiti izmjeni, izmjeni same strategije. Ono što je važno za reći, dvije stvari po meni, a to je da će za sve one podnositelje zahtjeve zgrada, koji su podnijeli zahtjev za lokacijske ili građevinske dozvole, do kraja ove godine vrijediti postojeće zakonske odredbe, a da će za podnošenje zahtjeva nakon Nove Godine će se odnositi i odredbe koje su propisane ovim zakonom, dok se za vlasnike i podnositelje zahtjeva za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole za javne zgrade taj rok propisuje sa 31. prosinca 2018.g. Meni se na prvi trenutak učinilo da je možda sa ustavnog aspekta dvojbeno da se zakon provodi retroaktivno, pa da govorimo da će se ovaj zakon provoditi i za one zgrade, javne zgrade koje su, za koje se podnosi zahtjev za lokacijsku ili građevinsku dozvolu, primjerice u 2018. i 2019., ali mi je državni tajnik rekao, dakle da s obzirom da je već to postoji u postojećem zakonu, da je prema Direktivi, javne zgrade su dvije godine išle ranije, onda je u tom smislu to potpuno, Ono što bi na kraju još samo htio reći odnosi se na značaj graditeljstva u ukupnom bruto društvenom proizvodu u RH. Prema evidenciji koju izdaje Državni zavod za statistiku kaže se da je za prvih 7. mjeseci ove godine povećan broj izdavanja građevinskih dozvola za 12,2%, da je u isto vrijeme povećan broj zaposlenih u građevinarstvu za 7,1 za, za negdje oko, istom otprilike, na razini istog postotka, što danas govori da je u RH zaposleno negdje oko preko 101 000 zaposlenih u građevinarstvu ili 7% ukupnog broja zaposlenih u RH. I s obzirom na rast obujma građevinskih radova u RH, u ovom trenutku građevinski sektor u ukupnom BDP-u u RH participira sa negdje oko 5%, to govori dovoljno o značaju ovog, ovog sektora, stoga je vrlo važno i jasno da se kroz zakonodavne mjere, kroz zakone i sve ono što mi u HS donosimo itekako učini propo, taj sektor propozivnim, pogotovo u okviru činjenice da je sve više javnih investicija u RH, da su zahvaljujući Europskim fondovima brojne jedinice lokalne samouprave suočene s činjenicom da im gotovo na natječajima nema dovoljan broj građevinskih poduzetnika koji mogu se prijaviti jer je, jer je veliki intenzitet gradnje, posebno se, posebno je to vidljivo u priobalju gdje su velike investicije u lučkom sustavu, gdje je veliki broj podmorskih, morskih radova i doista i uistinu nedostaje dovoljan broj izvođača koji bi mogli takve brojne projekte duž obale realizirat, pa prema tome dobro je, dakle da se i kroz zakonodavni okvir osnaži taj sektor kako bi se moglo kroz građevinske radove, kroz građevinski sektor snažiti hrvatsko gospodarstvo. S obzirom da je ovo predstavlja usklađivanje sa uredbom od prošle godine koja je stupila na snagu, jasno da će Klub HDZ-a u cijelosti podržati ove izmjene. Hvala lijepo. Hvala. Slijedeći Klub zastupnika je onaj GLAS-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Anka Mrak –Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, mi imamo ispred sebe u hitnoj proceduri izmjene i dopune Zakona o gradnji, mi u Klubu GLAS-a ćemo Ja moram priznati da se ja nekako osobno osjećam dosta loše kad dođe nešto iz ministarstva u kojem sam ja dugo radila, pa onda moram nekako napadati i govoriti loše, osjećam se jako dobro kad nešto dođe iz ministarstva što mogu pohvaliti bez obzira na političke opcije i ostalo, ja dijelim zakone koji su tehnički zakoni i koji se rade na način da poboljšaju nekako standard i život naših sugrađana i ovo je jedan od takvih zakona. Kad bi htjela biti zločasta onda bih rekla pa Direktiva je bila 2018., pa rađena je izmjena i dopuna, pa to ste mogli uključiti, ali nije u redu da budem bezobrazna jer ja, i nekako i zločesta jer ja inače mislim da uvijek direktivu ne treba baš srljati grlom u jagode, moramo biti apsolutno svjesni toga što u direktivi je, što je nama dobro, što je nama prihvatljivo i to onda ugraditi u svoje zakonodavstvo. Ja inače ovu govornicu često znam koristiti i rado ju koristim da govorim o klimatskim promjenama, da govorim što to klimatske promjene jesu i da govorim o tome što mi trebamo u svom zakonodavstvu, u svom životu, u stvarnosti učiniti bez obzira što nas ima 4 milijuna, bez obzira što u odnosu na sliku Europe i svijeta je nas malo što trebamo učiniti da se borimo je zadnja direktiva a propo toga je EU bila gdje govori o opasnosti, dakle već govori da je stvar izmakla kontroli i govori o tome da je stvar vezano uz klimatske promjene alarmantna. Ovaj zakon i ove izmjene zapravo govore u kontekst toga. Vi vrlo brzo možete u svojoj borbi protiv klimatskih promjena, vi to vrlo brzo pročitate i vidite u zgradarstvu. Dakle kada krenete u energetsku učinkovitost zgrade, bez obzira da li je ona javne namjene, da li je ona više stambena ili je vaša obiteljska tu imate nekoliko segmenata koji su bitni. Prvo ono što svi vidimo dobije lijepu fasadu pa to lijepo izgleda ali to je najmanje važno. Drugo je što vi zapravo obnovite, treće je što trošite manje energenta, četvrto je što ono vidite u vlastitom novčaniku u vlastitom džepu i peto je i tim svojim djelovanjem i na taj način država kroz svoje zakonodavstvo koje subvencije ono kaže mi se na taj način borimo protiv klimatskih promjena. I zato je dobro da ovaj zakon imamo, zato je dobro da se tu izdefiniraju stvari koje treba izdefinirati i dobro je naravno postojale su već strategije koje su rađene ali je dugoročna strategija obnove za podupiranje obnova nacionalnog fonda zgrada u energetski visoko učinkovite i dekarboniziran fond zgrada do 2050. jedna od izuzetno važnih strategija koja na globalnoj slici govori o tome da Hrvatska je svjesna borbe koja treba biti i uvjeta koji treba biti vezano uz klimatske promjene i da će donijeti jednu od takvih strategija iz jednostavnog razloga jer tom strategijom i na taj način i akcijskim planovima i ostalo vi se protiv toga borite. Tu su dani neki uvjeti i neki rokovi do kad to treba napraviti. Život čini neke druge stvari. Ja se jako dobro sjećam prve pametne kuće koja je napravljena, više stambene kuće koja je napravljena u gradu Zagrebu. Kad je ona napravljena, sad da ne spominjem tvrtku ni koja je radila ni koja je bila investitor, mislim da je u ovom trenutku to sporedno tada je taj kvadratni metar bio nešto skuplji nego što je bio dalje, nego što je bio u drugim zgradama. Ljudi koji su uselili, uselili su jedni moji prijatelji i prvu situaciju koju su imali bila je kao u nekom filmu. Dakle bila je velika razlika u temperaturi, onaj koji je radio sustav pametne kuće, odnosno pametnog stana a to znači da vam se zatvaraju vrata, da vam se uključuje grijanje, da vam se uključuje hlađenje, kao u filmu, stan je imao svoj vlastiti život, jedva su ušli u stan, spuštale su se rolete, dizale su se rolete a dobavljač svega je bio u Munchenu. I sad je to trajalo jedan dobar dan, cijeli dan dok je taj iz Munchena došao. Za to vrijeme oni maltene nisu mogli izaći iz stana, ući u stan. Stvarno kao u jednom filmu, onako jednoj komediji. su dobavljači, danas vam je to normalna stvar, normalna stvar vam je kad imate nekakvu kuću ili nešto izvan grada da možete putem svog mobitela uključiti grijanje, uključiti hlađenje, izdefinirati neke stvari. Dakle nešto što je bilo i prije 10 ili 15 godina tako iznimka danas su normalne. I mora postati i normalno da se grade energetski visoko učinkovite zgrade, to mora postati normala. Zašto? To vas u startu košta i to moramo biti pošteni, vas u startu neke stvari košta nešto više ali dugoročno vas košta manje. Dugoročno u situaciji kada vidite tih vrućih ljeta da smo mi ostali bez, uopće bez onih nekakvih prijelaznih perioda, da vi u principu već 1.5. palite klima uređaje koji troše enormnu energiju a gasite ih ne znam otprilike 1.10. Dakle na taj način vi to zapravo osiguravate sebi lagodan život. Ovdje su zakonodavni okviri koji će to izdefinirati. Oni, ja bih ih još ukazala na dvije stvari. Jedna stvar je obveza programa energetske obnove zgrada. Dakle u Hrvatskoj je maksimalna izgradnja bila, odnosno najviše se izgradilo tamo '70.-tih i '80.-tih godina prošlog stoljeća, gradilo se pogotovo kada je riječ o moru, gradilo se bloketama koje čak između toga su spajane sa morskim pijeskom koji se sipa, koji navlači na sebe vlagu. Glavnina toga je naravno napravljena i vezano uz turizam. I zato je dobro da se obnovi iz jednostavno razloga, ne samo da će to kad ćete iznajmljivati moći bolje iznajmiti, koristiti će se manje energije. To je ono što cijelo vrijeme treba naglašavati to korištenje energije. Postoji još dvije stvari a to je da se u ovom zakonu govori nešto i o zelenom prostornom planiranju odnosno način na koji se to radi. Naravno kad spomenete to zeleno prostorno planiranje onda svi to prepoznaju na način a ha imati ćemo ne znam puno zelenila na zgradama. To nije to. To je da vi kroz lociranje zgrada vodite računa da imate najviše sunca, gledate ružu vjetrova. I ja moram priznati, ja budući da mi je to nekako, neću od toga nikad odustati, uopće od prostornog planiranja i od toga što se dešava u ovom resoru, u Zagrebu su su krenuli sa projektiranjem a uskoro će vjerojatno biti i sa izgradnjom takvih zgrada. Zanimati će me koliko će koštati kvadratni metar ali to je u ovom trenutku pitanje realnosti cijene u času u kojem su sve cijene podivljale, ali to se radi. Ja bih rekla i naglasila da u nekim drugim zemljama koje su otišle korak dalje se radi još jedna stvar, a to je da vi po fasadama, ne da samo imate zelenilo, nego se po fasadama djelomično postavljaju i alge koje su u smislu privlačnosti sunčeve energije, pa onda… Dakle to se je već razvilo zaista do neslućenih razmjera. Kad, da se vratim malo na temu klimatskih promjena, mene je zanimalo i ono što radi Njemačka. Dakle, mi se s Njemačkom uopće ne možemo uspoređivati i to sve zajedno iluzorno, ali trebate nekako gledate što rade oni koji su dobri. Što rade oni koji imaju rezultate. I u proračunu koji je bio za ovu godinu, naravno da je hit tema su bile klimatske promjene i na vrhu proračuna su bila energetska učinkovitost u zgradarstvu, bilo je obnova postojećeg stambenog fonda jer Njemačka naravno ima i istočnu Njemačku koja nešto kaska za ovom zapadnom Njemačkom i zato je dobro, bez obzira što je u hitnoj proceduri. I sami vidite da nas relativno malo o ovom raspravlja, bez obzira na to, dobro je da i Hrvatska ima svoje zakonodavstvo. Imali smo i prije, ovdje se samo usklađujemo s direktivom, ali trebamo zaista pratiti to jer vi, to je nešto što mi možemo napraviti, to je nešto što mi znamo napraviti. To su nekakvi novi poslovi. Dakle, mi imamo tradiciju dobrih poslovođa u graditeljstvu. Sad već imamo manje radnika, dakle, koristimo neku drugu radnu snagu, ali to je nešto što mi znamo. Nešto što je naša tradicija, nešto što je naše obrtništvo. I hajdemo to razvijati dalje jer će u tom biti nekad neki drugi poslovi. Kad je krenula energetska učinkovitost u zgradarstvu, onda su rekli pa, šta je to, to malo polijepiš stiropora i malo fasade i to je samo za neke. I ljudi su se vrlo teško odlučivali uopće krenuti s tim jer su mislili da su to nekakvi, krenuli su jer je bila recesija, ali to je jedan ozbiljan posao. tema je da se nove zgrade rade po novim metodologijama i na novi način i kroz to kvalitetnije živite i manje trošite. Platite u startu nešto više, ali u konačnici manje trošite. Druga tema je obnova postojećeg fonda koja je izuzetno važna. Dakle, probajte i oni koji se bave turizmom. Vi danas više ne možete iznajmiti niti apartman niti bilo što ako nije isklimatizirano. Neće vam nitko ni doći. Pogledat će i otići će negdje drugdje. Više ne iznajmljujete činjenicu da imate lijepo pogled na more. Iznajmljujete da ljudi žele u tome da im je ugodno kao u vlastitom domu ili da im je još ugodnije i onda je kroz ovakve nekakve stvari to dobro. I nešto što je važno, važno je da se ovim zakonom krenulo promicati elektromobilnost i da ovim zakonom se definira na standard infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama. Dakle, kad vi danas hoćete imati električni automobil, s tim što zaista, autoindustrija će se razvijati i dalje, imate problem punionica. Ovim zakonom, da li je to malo strogo ili ne, to će odgovoriti dakle onaj koji je pisao zakon, meni se čini da je su možda standard je malo visok, ali kao što sam već rekla i mi ćemo podržati, ali smisao je toga da vi u, dakle da gdje su neki javni prostori imate mogućnost napuniti svoj električni automobil. Smisao je toga kad netko gradi višestambenu zgradu za veći broj stanova, da ima mogućnost da se tu napuni automobil. Da li su električni automobili rješenje ili ne, to će se pokazati kroz neko vrijeme. Ono što sam ja sigurna, sigurna sam da je elektro, električni uopće u javnom prijevozu rješenje i da su električni automobili zasigurno rješenje za gradova za, jer na taj način imate manje ispušnih plinova, imate manje udaljenosti pa vam nije problem, gdje vam je punionica ili ne, možete napuniti i sve ostalo i to treba gledati u tom kontekstu i dobro je da da u zakonodavstvu imamo taj dio koji to definira. O električnim automobilima bi se dalo raspravljati s različitih razina, što znači zbrinjavanje, onda baterija, odnosno akumulatora, ali to nije tema ovog zakona. Ovaj zakon je izdefinirao i rekao je i kroz zakonodavne okvire je krenuo promicati i definirao obvezu u garažama izgradnja punionica za elektroautomobile. Dakle, to vam je jedno posebno mjesto koje je posebno označeno. I to vam je mjesto gdje vi možete, dakle utičnica, tu postoji jedan drugi problem, ali možda ga je dobro naglasiti. Kad će netko graditi zgradu, on ide na HEP po svoju prethodnu elektroenergetsku suglasnost i onda mora dobiti končanu. Ako imate punionicu za električni automobil, to vam je naravno veća potrošnja električne energije. S tim, dakle kroz tu prethodnu energetsku suglasnost i uz konačnu, ne bi se trebalo kažnjavati i po džepu lupiti te investitore nego bi to trebalo biti jedno od mjera poticanja, ali to vam je ona nekakva horizontalna umreženost svih zakona. Dosta je važno te horizontalne umreženosti, da se jedni zakoni povežu s drugima. Stoga, kao što sam uvodno rekla, mi u Klubu GLAS-a ćemo podržati ove izmjene i dopune. Apsolutno afirmativno govorimo o njima u kontekstu zapravo svih nas koji se trebamo i malim stvarima boriti i pokazivati da nam je važno da ovaj planet ostavimo svojoj djeci koliko toliko u nekakvom stanju koje je danas, a ne u pogoršanom stanju. O tome trebamo govoriti, a ovaj zakon, kad je riječ o zgradarstvu, stvara uvjete i da Hrvatska na toj globalnoj slici kaže da. Mi imamo zakonodavstvo kojim smo jasno rekli da prepoznajemo problem klimatskih promjena i da ćemo kroz zgradarstvo i zakone koji su vezani i omogućiti u stvarnom životu da se stvarno dese situacije i da imamo zgrade koje su bolje, ali da imamo i u gospodarstvu **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći Klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Bernarda Topolko, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, trenutno važećim Zakonom o gradnji uređuje se projektiranje, građenje, uporaba i održavanje građevine, te provedba upravnih i drugih postupaka i s tim u vezi radi osiguranja zaštite i uređenja prostora u skladu s propisima koji uređuju prostorno uređenje, te osiguranja temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta propisanih za građevine predmetnim zakonom i propisima donesenim na temelju predmetnog zakona i posebnim propisima. Predmetnim zakonom je u pravni poredak RH prenesena Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010.g. o energetskoj učinkovitosti zgrada. Navedena direktiva je izmijenjena donošenjem Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018.g. o izmjeni Direktive o energetskim svojstvima zgrade i Direktive o energetskoj učinkovitosti. Upravo radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva potrebno je izmijeniti i dopuniti i Zakon o gradnji. Ovim izmjenama i dopunama utvrđuje se obveza donošenja dugoročne strategije obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarbolizirani fond zgrada do 2050.g., te obveza donošenja programa energetske obnove zgrada, programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima, te program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030.g. Nadalje, definiraju se standardi za nove zgrade glede alternativnih sustava opskrbe energijom, te također za visoku učinkovite alternative sustave opskrbe energijom. Npr. za zahtjeve za sustave u pogledu ukupnih energetskih svojstva, ispravne ugradnje i odgovarajućeg dimenzioniranja, podešavanja i nadzora tehničkih sustava zgrade zahtjeve vezane za postavljanje uređaja za samoregulaciju, zahtjeve za sustave automatizacije i upravljanje zgradama. zakon promiče elektromobilnost, te uspostavljaju se standardi infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama gdje se zakonski točno regulira da za nove zgrade na svakih 5 parkirnih mjesta mora biti barem jedno postavljeno punjenje. Naime, svjesni smo da imamo sve više, naravno ne dovoljno, električnih automobila, ima dosta motocikala, bicikala, čak i romobila, pa onda treba riješiti naravno i ovoga priključke za njihovo punjenje. Za sve zgrade čija namjena ne uključuje stambeno, ali ima više od 20 parkirnih mjesta, potrebno je postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje. Ispunjenje zahtjeva dužan je osigurati investitor odnosno vlasnik nekretnine. Također se ovim zakonom uvode odredbe vezane za standard gradnje zgrada gotovo nulte energije, to je naime zgrada koja ima veoma visoka energetska svojstva, a pokriva se izvorima iz obnovljenih izvora energije koje se mogu postaviti na zgradu ili u njezinoj blizini. Ono što je bitno pojednostavljuju se radovi, redoviti pregledi sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, te se smanjuje broj obveza i opseg dokumentacije osobama koje podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja za energetsko energetsko certificiranje zgrada. Također se usklađuju uvjeti propisani za izdavanje ovlaštenja i rad osoba ovlaštenih za certificiranje i osoba ovlaštenih za kontrolu energetskih certifikata. Stranim revidentima će se omogućiti prekogranično obavljanje poslova kontrole projekata u RH u skladu sa Direktivom o priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktivom o uslugama za unutarnjem tržištu. Zaključno, zakonom se uvode znatne promjene u svakodnevnoj primjeni zakona, a predstavljaju daljnje mjere energetske štednje.

Hvala potpredsjedniče HS, uvaženi državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege i naš klub će podržati ovaj zakonski prijedlog, ali kako uvijek ima jedno ali, pokušat ću nešto ipak reći što mi se čini malo spornim vezano za ovaj zakonski prijedlog, ne u smislu sadržaja, nego svih okolnosti koje se tiču svih, cjelokupne implementacije Direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo u području tehničkih struka, pa tako evo i u ovom zakonu. kad govorimo o hitnosti, hitnosti procedure ovog zakona postoji jedna stara uzrečica koja kaže „nema hitnih stvari, ima samo ljudi koji su zakasnili“, nismo mi ovdje zakasnili naravno zato što smo bili previše i nemarni i što nismo neke stvari htjeli prije implementirati u hrvatsko zakonodavstvo nego jednostavno zato što u direktivama, normama, standardima, a uzet ću tu Njemačku kao primjer, kao primjer, zapravo čak po mom mišljenju smatram da je Njemačka majka svih normi, jel kad govorimo o tehnici to je moje mišljenje osobno, onda postoji jedna povijest normiranja, povijest standarda, povijest tehničke tradicije. RH ima povijest, međutim ona je slijedom mnogih okolnosti, a vidimo i danas kako su završile mnoge naše, naša poduzeća koja su bila svojevremeno i giganti u području tehničke, tehnologija i tehničke struke, izgubila taj kontinuitet i sada nastojimo mi slijediti sve ono što se u razvijenim zemljama događa i što oni propisuju kao norme iz nekoliko razloga, prvi naravno osnovi razlog upravo što iz te tradicije njihove, duge tradicije, uviđaju kako se stvari mogu poboljšati. Drugi jako bitan razlog je zaštita zdravlja ljudi i zaštita života ljudi i to je sa stajališta donošenja zakona i regulative izuzetno pozdravljeno od strane javnosti jer doista se počevši od zaštite od, recimo od požara, pa do zaštite zdravlja u smislu pojave legionele ili nekih drugih bolesti, pa do onda zaštite stabilnosti zgrada itekako pozdravlja jer kako se to kaže ljudski život nema cijenu i naravno tu je zaštita okoliša i prirode kao jedan od nužnih danas, uvjeta za budući tehnološki razvoj jer je i kolegica Mrak-Taritaš spomenula klimatske promjene neće nastupiti sutra one se događaju danas. I ono što je ključno kao četvrti razlog zbog čega razvijene zemlje to rade su naravno gospodarski, gospodarski interesi. Razvijene zemlje, to moramo vidjeti da kažem slikovito ispod haube, razvijene zemlje kad stavljaju norme, standarde onda uvijek iza tih normi, iza tih standarda dolazi ugradnja određenih elemenata koji te standarde omogućuju, bilo da su to riječ o protupožarnim zaklopkama ili nečem drugom, al uvijek su to u pravilu njihovi proizvodi koji kasnije dolaze k nama, pa ih mi ugrađujemo u naše zgradarstvo da je to, da je taj njihov gospodarski interes legitiman. E sad, nakon te priče dolazimo na ovaj zakon, u čemu je sad problem kod donošenja ovog zakona? Ovaj zakon je dobar, ima dobre ambicije, ali koliko su one u RH u ovom trenutku provedive i koliko zapravo mi se izlažemo opasnosti da uvodeći neke norme postajemo i sami sebi smiješni. Ja neću reći cjelokupni naziv tvrtke ili kako se već to zove, reću samo jedan dio, riječ je o nekakvom jajetu, danas vi certifikat možete nabaviti preko Jajeta, vidim tamo oglase 399,00 kn energetski certifikat zgrade, mi smo implementirali norme, uveli smo taj potrebni certifikat, vi danas ne možete iznajmiti i prodati objekt ako nemate certifikat, ali eto nudi se za 399,00 kn. Naravno, tu je sveto tržište na koje se mnogi zaklinju, koje kaže ne možete vi definirati minimalnu cijenu. Zašto to spominjem? ključne, ključne točke ovog zakona koje ja smatram iznimno bitnim. Ovim zakonom uređuje se slijedeće, utvrđuje se obveza donošenja dugoročne strategije obnove za podupiranje obnove nacionalnog fonda zgrada u energetski visoko učinkovit i dekarboriziran fond zgrada do 2050.g., utvrđuje se obveza donošenja programa energetske obnove zgrada, programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima, te programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030.g., iznimno važni dokumenti, na nji ću se vratiti malo samo kasnije. Točka jedna isto iz obrazloženja, promiče se elektro mobilnost, te uspostavlja standard infrastrukture za punjenje električnih vozila u zgradama e-mobilnost. Za pozdraviti, stambene zgrade definirano je da moraju imati više priključaka, one koje nisu za stambene jedna priključak, ali pogledajte malo što se događa sad u konceptima i ako se samo jedan proizvod, s kojima se mi kao Hrvati možemo ponositi, u konceptima razvoja elektro automobila pogledajte što se događa, snaga nije problem, imamo automobil, predstavljen je na svjetskom tržištu, 1914 mislim konjskih snaga, 1914 konjskih snaga, kome treba takva snaga za vožnju, ne znam. Ali što je problem? Problem je domet i problem je punjene i upravo ovim zakonom se to omogućuje, ali ako mi budemo išli u smjeru da elektro automobili, ja sam naravno uvjeren da je, da ovo je samo sad ispitivanje kako je sam, sam vlasnik jednog poduzeća koji je u tome izuzetno uspješan kaže ovo je samo ispitivanje krajnjih granica, ali ako mi pravimo punionice za automobile vrijedne 2 milijuna EUR-a, onda mi, pa što ćemo mi u zgradama praviti nekome punionice za, da on puni automobil vrijedan 2 milijuna EUR-a, a stanovnici u zgradi će stanovati koji jedva spajaju kraj s krajem, shvaćate da ne dođemo mi u sukob sa svojim, sa svojom logikom i očuvanjem okoliša i svega onoga što mi želimo. Ali vratimo se na, na ono ključno što je u ovom zakonu, kao u svim zakonima i u ovom zakonu se kaže da ne postoji potreba za dodatnim sredstvima za provođenje, ali kako, čl. 47a. Vlada RH na prijedlog ministarstva donosi dugoročnu strategiju obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050.g., neću čitat sve detalje, ali šta ona mora sadržavati, pregled nacionalnog fonda zgrada, troškovnog, troškovno učinkovitog pristupa obnovi ovisno o vrsti zgrade i klimatskoj zoni uzimajući u obzir kada je primjenjive relevantne pokretačke točke u životnom ciklusu zgrade, politike i mjere za poticanje troškovno učinkovite dubinske obnove zgrada uključujući i postupne dubinske obnove, te za podupiranje ciljanih troškovno učinkovitih mjera obnove, pregled politika i mjera koje su usmjerene na segmente nacionalnog fonda zgrada s najgorim svojstvima, dileme suprotstavljenih interesa najmodavaca i najmoprimaca i nedostatke tržišta, te opis relevantnih nacionalnih mjera kojima se doprinosi ublažavanje energetskog siromaštva, politike i mjere usmjerene na sve zgrade javnog sektora itd. Evo da pokušam to reći najslikovitije, u RH ima oko 35 bolnica, što općih, što kliničkih centara, pa ajmo samo napraviti jedno doista kvalitativnu analizu tih potrošača, bolnice su veliki potrošači energije i u njima napraviti značajne uštede, ali ne da te analize idu preko Jajeta, nego da doista te analize bude napravljene kvalitetno i sa stajališta struke primjenjivo. Bolnički sustav ionako nam je u, u velikim problemima, pa ako tu napravimo značajan iskorak onda će i ovaj zakonski prijedlog imati smisla, a onda i sve ovo što mi ovdje zapravo donosimo, što ćemo sutra izglasati će imati itekako smisla, ako tome tako ne bude onda ne vidim ni smisla jer čemu onda donosimo strategiju ako mi samo ćemo to napisati na papir, ne predviđamo sredstva, kažemo neko će napraviti ovako ozbiljan posao, a kako je to onda moguće. Mislim da, negdje sam pročito podatak da u RH ima 11000 javnih zgrada, pa pogledajte koliko bi, koliko bi značajne uštede bilo ako bi se primijenili odredbe ovog zakona na te javne zgrade. Ja sam svjestan da sam izašao izvan okvira ovoga zakonskog prijedloga kojeg, opet naglašavam, treba ga podržati, naravno da ga treba podržati, ali ako se svi zajedno ozbiljno ne uhvatimo ovog posla, ako se ne bude krenulo prema onima koji trebaju provesti taj posao ozbiljno, znači treba ljude angažirati, treba ih platiti nekom razumnom cijenom jer svaka kuna uložena u analizu se može itekako vratiti, onda možemo, možemo govoriti o, o o uspješnoj primjeni ovog zakona. Jedno državno poduzeće, neću ga imenovat, je trošilo, mislim da je bilo riječ o vodi, trošilo je godišnje, imalo je račun 12 milijuna kuna mislim za vodu, na jednom kolodvoru, sad već znate o kojem je poduzeću riječ. Angažirali su tvrtku da im, da pronađu u čemu je problem. U ugovoru su napisali da će određeni postotak ušteda ta tvrtka dobiti, onda, onda su, onda su ovi iz državnog poduzeća rekli, pa kud smo to išli potpisivat, taj novac je mogao ostat nama jer su vidjeli kolika je zapravo, kolika u tom smislu postignuta. Dakle, ozbiljnim pristupom, ozbiljnim radom ćemo moći primijeniti ovaj zakon i onda doista ove ambiciozne ciljeve koje smo zacrtali, bilo do 2050. ili do 2030.g. ostvariti, a na kraju krajeva ti se rezultati mogu bilježiti vrlo mjerljivo, a to je u uštedama kuna koje se mogu ostvariti posebno eto u javnom sektoru. Ovaj zakon ćemo podržati. Hvala.